ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto

predviđa da se taksa za javni medijski servis RTS umesto dosadašnjih 255 dinara smanji na jedan dinar.Mi smatramo da je ovo povećanje koje je predviđeno u ovom predlogu zakona apsolutno neopravdano. Šta više i dosadašnja taksa od 255 dinara smatramo da je ogromna, imajući u vidu da je način na koji javni servis obavlja svoj zadatak objektivnog informisanja svih građana i ovo – objektivnog – svakako je pod znacima navoda.Sa aspekta bošnjačkog naroda imamo još dodatnih razloga zbog kojih smo protiv ovog uvećanja.U nekoliko izveštaja o ostvarivosti prava pripadnika nacionalnih manjina na informisanje, nekoliko puta je navedena jedna neistina. Nije tačno da sve nacionalne manjine ostvaruju pravo na informisanje na maternjem jeziku. na maternjem jeziku. Na RTS nema nijedne jedine sekunde informativnog programa na bosanskom jeziku, a nije imalo čak ni nastave na daljinu na bosanskom jeziku.Zato se postavlja pitanje zbog čega bi građani, pripadnici bošnjačkog naroda plaćali taksu RTS-u, kad na tom javnom servisu ne mogu da dođu ni do jedne jedine informacije na svom maternjem bosanskom jeziku?Šta više, Programski odbor javnog servisa je otišao i korak dalje u negiranje bosanskog jezika i samim tim i u negiranje i postojanje bošnjačkog naroda u Sandžaku.Na zahtev Bošnjačkog nacionalnog veća da se na osnovu Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina osnuje redakcija na bosanskom jeziku, programski savet je, odbijajući taj zahtev, u obrazloženju odluke za odbijanje otišao toliko daleko sa diskriminacijom da čak negira, kao što sam rekao postojanje maternjeg jezika Bošnjaka.Ukoliko znamo da je negiranje jednog jezika kao osnovnog identitetskog elementa nekog naroda, to zapravo znači i da negirate jedan čitav narod. Onda vidimo koliko je RTS

Izvolite.)Programski odbor javnog servisa je na ovaj način jagrublje prekršio član 6. i član 24. Zakona o zabrani diskriminacije, a samim tim i takođe član 3. Zakona o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim i manjinskjim jezicima koji je Srbija usvojila u Narodnoj skupštini i kojim se između ostalog jasno i nedvosmisleno uređuje i korišćenje bosanskog jezika.Dakle, Srbija je 2005. godine ratifikovala Evropsku povelju o evropskim i manjinskim jezicima, donela taj zakon u Narodnoj skupštini, a sada vidimo da Programski odbor RTS-a te zakone na najgrublji način krši, pa vas pitam zar takav servis koji krši zakone koje mi ovde donosimo u Narodnoj skupštini zaslužuje da mu se ovde da podrška za novi namet na teret građana?Ovu teret građana?Ovu diskriminaciju je potvrdila i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti koja je 6. novembra 2019. godine izdala mišljenje sa preporukom u kojem je nedvosmisleno utvrđeno da je RTS izvršio diskriminaciju bošnjaka u Srbiji.Sa politički gledano stranka iz koje dolazim SDA Sandžaka je od svog osnivanja parlamentarna stranka. Mi na tom tzv. javnom servisu nemamo nijednu jedinu sekundu učešća, niti jednu jedinu sekundu korišćenja tog javnog prostora. Da stvar bude još jasnija, kakva je politika RTS prema SDA Sandžaka, izneću vam podatke iz istraživanja o praćenju ponašanja medija u predizbornoj kampanji, gde je RTS tzv. javni servis građana zloupotrebljen za brutalno i nesrazmerno rušenje SDA Sandžaka, pa je za 15 dana, koliko je praćeno izveštavanje u prethodnoj izbornoj kampanji, na RTS objavljeno 217 negativnih priloga o SDA Sandžaka. Dakle, za 15 dana je objavljeno 217 negativnih priloga i to u sred kampanje.Podsetiću kampanje.Podsetiću vas da se ovde radi o manjinskoj parlamentarnoj stranci. Dakle, tih 217 priloga je više nego o svim ostalim strankama učesnicama na tim izborima zajedno, uključujući i ove nazovi velike stranke. U isto vreme, na RTS o jednoj članici vladajućeg režima iz Sandžaka, neću spominjati ime, jer za ovu raspravu nije ni bitno, objavljeno je 226 pozitivnih priloga, šest neutralnih i nijedan negativan prilog. Dakle, očigledno je da je cilj ove kampanje u kojoj je RTS imao više nego aktivnu ulogu, bilo izbacivanje SDA Sandžaka iz političkog života, izbacivanje SDA Sandžaka iz parlamenta i nametanje bošnjacima političkih predstavnika koji su po volji režima. Stoga SDA Sandžaka apsolutno ne podržava ovaj zakon i smatramo da ovom političkom instrumentu, kakav je danas RTS ne treba davati podršku.Zar da većom taksom koju namećemo građanima treba da se nagrađuje ovakav javni servis za ovakav rad. To sve u vreme kada Evropska komisija u svojim izveštajima posebno pocrtava ugroženu slobodu medija i gotovo apsolutnu pristrasnost kada su u pitanju stranke vladajućeg režima. Dakle, ovakvo povećanje u ovakvoj situaciji jeste kontraproduktivno.Da ponovim, naš predlog u ovom amandmanu jeste da se pretplata sa 255 dinara smanji na jedan i to, ako mene pitate, ja bi najradije dao za kvizove poput „Slagalice“ i „Potere“.Mislim da je vreme da RTS, a naročito informativni program, da se izbori za poverenje gledalaca u jednoj fer medijskoj utakmici u kojoj neće biti povlašćenih u tom nadmetanju i u kome RTS neće imati povlašćen položaj u odnosu na druge medije. Ovako će biti uvek zavistan od onih koji im daju privilegije. Hvala. **Ivica

interesantan amandman. Zašto? Zato što je na neki način ukazao menadžmentu RTS na velike propuste koje su napravili u prethodnom periodu. Da se smanji pretplata na jedan dinar, verovatno neće, premda je malo nezgodno i u ovom trenutno kada se nalazimo u jednoj izuzetnoj teškoj krizi. Po meni trebalo bi što manje novih nameta građanima jer ne znam ni kako će građani, a kako će i privreda da izdrži ovaj period koji je pred nama.Zašto kažem da je ovo jedna pouka, da ne kažem nešto drugo, za menadžment? Sada je RT u periodu kada se priprema za izbor novog menadžmenta, odnosno novog generalnog direktora. Mislim da bi upravni odbor trebalo dobro da razmisli koga će da stavi načelo RTS i onaj ko bude bio na tom mestu da napravi jedan dobar, kvalitetan, realan plan i na osnovu tog plana da ispuni one ciljeve koji su zacrtani u politici i strategiji RTS. Da li je to teško? Nije teško samo ako hoće neko da radi i ako je stručan za taj posao.Ako želite da vidite kako funkcioniše dobar menadžment u jednoj dobroj firmi moja vam je preporuka da odete u Dom zdravlja Zvezdara. Tamo je sve, što se kaže školski. Zadovoljni su pacijenti, odnosno kupci, zadovoljni su zaposleni, zadovoljno je i društvo, stanovništvo i mislim da to nije teško da tako funkcionišu i rade sve naše firme i sva naša preduzeća. Ali, ima tu i nečeg drugog. Nekako smo jako brzo odlučili da sve ono što je državno da ne valja, nego da valja samo ono što je privatno, pa smo tako upropastili mnogo dobrih i jakih firmi.Pre neki dan sam gledao i slušao na televiziji u Leskovcu se zatvara poslednja državna apoteka. Da li je moguće da u današnje vreme kada je stanovništvo izloženo i ovoj pandemiji i drugim bolestima i gde smo mi nacija koja ima veoma velike potrebe za zdravstvom, da li je moguće da ne može da funkcioniše državna apotekarska ustanova? Ja znam ranije dok sam bio student i dok sam se bavio kasnije u svojoj praksi tim projektima, Beogradska apotekarska ustanova je bila jedna od izuzetno dobrih i kvalitetnih institucija. Danas vidimo da sve to propada. Moramo da se potrudimo i da pomognemo.Mogu da pohvalim ministra Sinišu Malog iz dva razloga. Jedan razlog je kako vodi finansije u ovim teškim vremenima, a drugi razlog je, to je čovek koji jedino dolazi ovde kod nas u Skupštinu. Da li on ima neka antitela pa se ne plaši da se zarazi od nas za razliku od njegovih kolega? Ja nisam malopre bio, Ružić, i žao mi je što je otišao, hteo sam da mu postavim neko pitanje, ali ove druge ministre ne viđam. Ministri dođite slobodno nismo zaraženi. Bili su ovde doktori i proveravali su, testirali su nas. Uglavnom 90% nas nemamo koronu.Nadam se da ćemo se potruditi da u narednom periodu što više pomognemo kako Vladi, kako zdravstvu, tako i svima nama da preguramo ovu tešku situaciju, pa se nadam da će doći neko vreme gde ta taksa za televiziju se neće ni plaćati, nego će iako je državna televizija da krene u neku utakmicu sa svojom konkurencijom i da ostvaruje svoje prihode. Hvala. **Ivica Dačić** Hvala.Narodni poslanik Života Starčević. **Života Poštovani predsedniče, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici.Poslanici Jedinstvene Srbije neće podržati ovaj amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, zato što se ovim amandmanom obesmišljava sam Predlog zakona i želi se praktično ukinuti pretplata za javni medijski servis.Predlagač se ovim predlogom amandmana nije rukovodio principima nezavisnosti javnog servisa, pozitivnom demokratskom praksom drugih zemalja koje neguju nezavisnost svojih javnih medijskih servisa, već čine upravo suprotno. Predlogom ovog amandmana žele da umesto građana finansiranje javnog servisa pređe u potpunosti na državu ili možda žele da se ukine postojanje javnog medijskog servisa. Nisam sasvim siguran šta je namera, jer u obrazloženju stoji da javni servis ne ispunjava zakonsku obavezu objektivnog informisanja. Svi mi prisutni i iznosimo primedbe na rad javnog servisa.Prekjuče servisa.Prekjuče je moj kolega narodni poslanik Vojislav Vujić izneo primedbu da predsednik Jedinstvene Srbije, jedne parlamentarne stranke Dragan Marković Palma nije gostovao na RTS zadnjih par godina. Primedbe imaju i sve druge političke stranke, ali ni jedna nije iznela ovakav predlog kojim se ili onemogućava rad ili ograničava na način nezavisnost javnog medijskog servisa.To što svi imamo manje ili veće primedbe možda i jeste pokazatelj nezavisnosti javnog medijskog servisa. javni medijski servis je mnogo puta u svom radu pokazao da je potreba države i građana Srbije. U vreme epidemije korona virusom, javni servis je stavio svoje resurse za potrebe snimanja izvođenja i nastave na daljinu na svom trećem kanalu i na platformi RTS Planeta. Na hiljade nastavnih jedinica snimljeno je od početka epidemije do danas i od velike su koristi za sve učenice osnovnih i srednjih škola.Javni medijski servis razlikuje se od komercijalnih medija po tome što emituje i one sadržaje koji su od društvenog interesa, a ne izazivaju toliku medijsku pažnju da bi bili komercijalno isplativi, kao što su naučni program,

i vodi računa o negovanju nacionalnih, kulturnih i religijskih različitosti na način koji te različitosti tretira kao bogatstvo naše države. Takvi programi svakako nisu sfera interesovanja komercijalnih medija.Javni medijski servis putem svojih regionalnih centara širom Srbije omogućava građanima širom naše države, ne samo da čuju vesti iz različitih krajeva, već da plasiraju svoja privredna, sportska, kulturna i druga dostignuća. Upravo je to jedan od načina da se podsticaj, da se pruži, da tako kažem, podsticaj ravnomernom regionalnom razvoju za koji se svi zalažemo.Javni medijski servisi u svetu su tekovina modernih demokratskih država kakva je svakako i država Srbija. Jedinstvena Srbija se zalaže za očuvanje tih tekovina i zato smo protiv ovog i ovakvog amandmana. Hvala.

amandmanu koji su podnele kolege iz poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka, moram da kažem da

Složiću se, naravno, i sa onim što je uvaženi profesor Stojimirović govorio, a mislim da je dosta toga i kolega i iz JS rekao.Dakle, u čemu su slaganja, a gde su neslaganja? Prva stvar, mislim da o programu RTS-a svakako možemo da razgovaramo i to jeste legitimno pravo svakog od nas. Legitimno je pravo da svako iskaže svoj stav. nakon međustranačkog dijaloga imali jedu otvorenu raspravu i debatu, javnu raspravu ovde u parlamentu sa predstavnicima medija nacionalne frekvencije. Tu je bio i RTS, tu su bili i ostali mediji. Naravno, sve one političke opcije koje su bile zainteresovane, i parlamentarne i vanparlamentarne, pa čak i predstavnici NGO sektora, i mi smo se tada zalagali za tri stvari.Prva stvar, da se definiše pravilnik, to je bilo neposredno pred izbore, da se definiše pravilnik kada je reč o javnom servisu, preporuke kada je reč o komercijalnim emiterima, jer ne možete vi privatnom sektoru nešto nametnuti.Druga stvar, da, ravnomerna zastupljenost parlamentarnih stranaka, u tom trenutku svih onih političkih opcija izbornih lista koje učestvuju na izborima, ali smo insistirali da to da to bude sučeljavanje, da to budu debate i da to bude prilika da svako ima mogućnost da izađe sa svojim programom i sa ljudima koji su garant za realizaciju programa, pa građani neka daju svoj sud na parlamentarnim izborima.Treća stvar na koju smo sugerisali, a mislimo da je to važno ne samo za javni servis, mislimo da je to važno i za komercijalne medije, to je jedan novi izazov sa kojim se suočavamo u 21. veku, a to je „fejk njuz“. Dakle, kada imamo takvu pojavu, onda imamo mogućnost i da na drugoj strani čujemo kontra argumentaciju i kontra činjenice.Mogu da se složim sa kolegom Imamović, zaista nemam problem sa tim, bez obzira što je to manjinska parlamentarna stranka, svaka parlamentarna stranka mora i treba da ima svoje pravo da bude predstavljena na javnom servisu. Nemojte misliti da smo i mi kao predstavnici većine i deo vladajuće koalicije zadovoljni. Još milion puta da gostujemo, evo, kolega Života je maločas govorio, još milion puta i Dragan Marković Palma i Ivica Dačić da govore, pa neće biti dovoljno koliko su govorili oni koji su vladali pre nas. Neće biti dovoljan broj puta. Ali, ne bavimo se time na taj način iz jednog prostog razloga, jer, ponoviću ono o čemu sam govorio tokom jučerašnje rasprave.Dakle, mislim da ne smemo i ne treba da se bavimo uređivačkom politikom, politikom medija. Cilj onoga što radimo jeste da obezbedimo nezavisnost javnog servisa. Ali, isto tako, tu ću se nadovezati na diskusiju kolege Stojimirovića, sada je prilika i sada je na potezu javni servis i sada je na potezu i upravni odbor i programski savet da odaberu menadžment koji će napraviti jednu ravnotežu između poštovanja prava pozicije i poštovanja prava opozicije i svih relevantnih političkih činilaca na političkoj sceni Srbije. Dakle, o svemu tome se da razgovarati, i kada je reč o zastupljenosti poslaničkih grupa i kada je reč o zastupljenosti nacionalnih manjina.Sam amandman, mislim da kada ga ovako pročitate, on ne govori ono o čemu je govorio kolega maločas. On, između ostalog, u obrazloženju kaže – zbog objektivnog informisanja svih građana. Nije baš najjasnije, rekao bih, precizirano, a pri tome je rečeno – po volji režima.E sad, ovde se postavlja pitanje – a šta je to po volji režima? Šta je ovaj režim konkretno uradio kada je reč o RTS-u? Da li je ovaj, da ne kažem režim, nego vladajuća koalicija, jer režim je nešto što je nametnuto, a vladajuća koalicija dobija podršku na parlamentarnim izborima, kao što smo to mi dobili na parlamentarnim izborima. Dakle, šta je to što je vladajuća koalicija u Srbiji nametnula? Da li je promenila jednog urednika RTS-a?

informativna emisija, neću navoditi naziv emisije, jer zaista ne želim nikoga da kritikujem, ali mi je drago da vidimo da u toj emisiji konkretno nije bilo predstavnika nikoga od vladajućih struktura, a bio je predstavnik vanparlamentarne opozicione stranke, predstavnik NGO sektora. Dakle, nije tačno da se ne pozivaju, ali ne treba i ne možemo mi na to da utičemo i ne treba da se bavimo uređivačkom politikom. To je posao za nekog drugog.S druge strane, loša je poruka koju šaljemo iz parlamenta, pri tome pominjemo izveštaje Evropskog parlamenta i o tome ću nešto reći. Loša je poruka da uvek nekako dolazimo do toga – sloboda medija. Sloboda mišljenja, sloboda izražavanja i sloboda govora su osnovni postulati jednog demokratskog društva, kakvo Srbija danas u potpunosti i jeste. Ako polazimo od teze da ako smo prisutni u medijima, onda je medijska slika dobra, a ako nismo prisutni u medijima, onda je medijska slika loša, ja mislim lično da to nije dobro. Onda bi ulazili i bavili se uređivačkom politikom medija, što nije cilj vladajuće koalicije. Dakle, mediji moraju da budu autonomni u odlučivanju.Nemojmo sve, kada je reč o RTS, da pratimo kroz prizmu informativnih emisija, kroz prizmu političkih emisija. Kolega je maločas govorio o jednom segmentu koji je važan kada govorimo o radu Javnog servisa. RTS samo informativni program i nije RTS samo politika. Dakle, RTS je i naučni i obrazovni i kulturni i sportski program, ali filmski, dokumentarni program. Na RTS-u su, između ostalog, i dopisništva. Mislim da RTS u ovom trenutku ima oko 25 dopisništava. Koliko redakcija ima RTS? Dopisnici u Americi, Briselu, Evropi. Dakle, oprema koja godinama nije obnavljana, a koja se konačno obnavlja i modernizuje. Zahvaljujući RTS-u, kao što je maločas kolega rekao, školski program se odvijao u periodu pandemije i to je poseban značaj.S druge strane, ako govorimo o nacionalnim manjinama, znate li šta je Lajmet? To je nešto što se tri puta emituje dnevno na RTS-u i mi lično iz poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije apsolutno nemamo ništa protiv. Nemamo ništa protiv ni da ostale nacionalne manjine budu zastupljene. Ali, da li je ovaj predlog, kada kažete da izdvajamo dinar za RTS, za to dovoljan? Ili želite da pošaljete neku drugačiju poruku? da pošaljete neku drugačiju poruku? Bez obzira slagali se ili se ne slagali sa uređivačkom politikom RTS-a, ali ja mislim da je istorija države u RTS-u i da je nacionalno blago u toj Takovskoj 10.Slažem se što se tiče menadžmenta, ali ne podržavam to da na jedan perfidan način se pokušava izazvati makroekonomska nestabilnost. U kom smislu? Tako što ako vi prihvatite da dinar izdvajate za RTS, onda će teret pasti na budžet Republike Srbije. Automatski je jedan od načina da izazove makroekonomsku stabilnost u državi.Što se tiče izveštaja Evropske komisije, o tome ćemo govoriti, nadam se do 29. decembra, tokom jučerašnjeg dana sam postavio pitanje predsedniku parlamenta i drago mi je da sam dobio pozitivan odgovor, da ćemo imati i sednicu na kojoj će i parlamentarci, kao legitimno izabrani predstavnici građana, moći da kažu šta misle o izveštaju, da ćemo zauzeti određene stavove. Rekao sam da je to naša obaveza i odgovornost prema građanima, ne samo da slušamo šta nam govore u regionu, ne samo da slušamo evropske parlamentarce, koji zbog prefiksa izvestilac, imaju pravo da nešto kažu, a mi nemamo pravo da kažemo, već moramo da slušamo. To nije stav čitavog Evropskog parlamenta, to je stav samo jednog evropskog parlamentarca koji je izvestilac i koji je, ponavljam, rekla, neću izgovoriti ni prezime ni ime, ali je rekla da dobra vest što se u Srbiji neće otvoriti nova poglavlja.Što se tiče evropskih parlamentaraca, kada ih već pominjemo, o tome sam govorio i tokom jučerašnjeg dana, interesantno je, znate, tokom međustranačkog dijaloga smo uglavnom razgovarali oko 42 zahteva, to je bio ultimatum, ali, ključne stvari su bile REM, RTS, mediji. zato što je jedan deo opozicije po svaku cenu želeo da ima svoje ljude u REM, da bi mogao na taj način da kontroliše elektronske medije, RTS, da bi imali prisustvo na RTS-u. Mi smo im rekli - nemamo mi problem sa tim, što više budete prisustvovali na RTS, na javnom servisu, to je bolje za nas. Građani će videti koliko vredite, odnosno koliko ne vredite.Imao

Martinović je pripremio, dostavio u proceduru.)Nije ni kolega Šaip Kamberi, znam.Dakle, nadam se da ćemo vrlo brzo i etički kodeks usvojiti i da će i on da definiše pravila i van parlamenta i u parlamentu, ali vraćam se na ono što je tema.Dakle, interesantno je da su to bile ključne teme. Nisu njih interesovali izbori, jer su unapred znali, na izborima neće učestvovati. Mogli smo da imamo i prirodni prag, kao što su imale nacionalne manjine, opet ne bi učestvovali na izborima. Ne mogu oni ni taj broj birača da sakupe, nemaju ni to poverenje. Njih je interesovalo samo jedno, ako može bez izbora da se dođe do vlasti, privilegija, kroz nekakvu prelaznu vladu, koja se i danas provlači kao jedna od tema, što naravno ne dolazi u obzir, ako misle da o tome razgovaramo tokom međustranačkog dijaloga, to odmah mogu da odbace. Mi iz poslaničke grupe SPS i pre nego što počne dijalog odmah to poručujemo, odmah mogu to da odbace, a za sve ostalo smo spremni, na sve ostale teme smo spremni da razgovaramo. Njih je interesovalo samo to i samo mediji.Kada smo završili, pošto su insistirali da u REM dozvolimo da opozicija ima svoje predstavnike, mi smo rekli, u redu, poštujemo evropske standarde, poštujemo evropsku praksu, ali, znate šta, mi u Narodnoj skupštini Republike Srbije imamo jasno i precizno definisane zakone, imamo zakonske okvire kako i na koji način se biraju članovi REM. Pošto ste vi u Srbiji, a ovo je Narodna skupština Republike Srbije, naša obaveza kao poslanika je da poštujemo te zakone, i da na taj način biramo sastav REM, uz dužno poštovanje.Kad smo sve to završili oni su tek onda našli za shodno da obiću REM i da se upoznaju sa radom REM. I onda su rekli, ponavljam,

Kako nema onda slobode medija u Srbiji? Kako se čuje opozicija u Srbiji, pa i ona koja je vanparlamentarna ako nema slobode medija u Srbiji. Hajde danas pogledajte vesti, pa pogledajte jučerašnje vesti, li ima predstavnika vanparlamentarnih stranaka? Ima. Kako onda nema slobode medija u Srbiji, nije mi jasno.Sa druge strane, kaže, zabrinuti za demokratiju, uz slobodu medija zabrinuti i za demokratiju. Vrlo je interesantno da o slobodi medija govore danas, a nisu govorili 2011. godine.Gospodine Dačiću, vi i ja smo jednom prilikom, ne znam da li se sećate, pravim digresiju, mislim da je bila jedna emisija upravo na javnom servisu, iako mene kao predsednika poslaničke grupe vrlo retko pozivaju, ali eto, desi se, bila je jedna emisija. Vi i ja smo analizirali koliko ste puta u vremenskom periodu, bio je kratak vremenski period, oko 2011. godine je bilo, koliko ste puta u negativnom kontekstu bili na naslovnim stranama određenih novina. Izračunali smo da je to bilo blizu 150 puta, blizu 150 puta, a bili ste deo vladajuće koalicije. E, to je sloboda medija. Ali mi nismo, ni vi niste podizali optužbe, već ste pustili medije da rade svoj posao, jer ste znali šta je istina i znali ste da je istina interes svih nas.Postavljam pitanje, kako se ne setiše te 2011. godine, da govore u Evropskom parlamentu o slobodi medija? Baš te 2011. godine, Verica Barać je sačinila izveštaj i u tom izveštaju izrazila ozbiljnu zabrinutost slobodi medija u Srbiji. Pitao sam ja to i Tanju Fajon, tokom međustranačkog dijaloga. Ona mi je rekla da tada nije bila izvestilac. Ja kažem - čekajte, onda ste mogli kao evropski parlamentarac, ako ste bili evropski parlamentarac, pa mogli ste bar da tada postavite pitanje. Nažalost, njihova uobičajena praksa je kada nemaju šta da vam odgovore onda obično nastane zatišje i prećute.Dakle, slažem se delimično sa izlaganjima koje sam maločas čuo od kolega, ali moram da kažem ko se danas bori za slobodu medija u Srbiji, ko danas govori o slobodi medija u Srbiji. Da li su to predstavnici onih političkih stranaka koji su fizički napali novinare, odnosno novinarke, što je još gore, i to ispred njihove medijske kuće. Da li su to predstavnici onih političkih stranaka koji su izbacivali novinare sa konferencije za štampu samo zato što im nisu odgovarala pitanja koja su im novinari postavljali. su to oni koji su protivzakonito upravo bili vlasnici tabloida i preko svojih marketinških agencija ucenjivali medije, zarađivali na svakom sekundu nacionalne televizije, odnosno televizije sa nacionalnom frekvencijom. Da li su to isto oni koji su slali policiju, podsetiću vas i na taj period, kada god neki dnevni list nešto loše objavi o njima, isti oni u čije vreme je moglo da se čuje samo jedno mišljenje, a to je njihovo mišljenje.Znate, oni imaju taman toliko hrabrosti da ili isteraju novinare, ili da ne odgovore na pitanje, ili taman toliko hrabrosti da dođu pred Oliveru Zekić, odnosno, Olivera Zekić ima hrabrosti da dođe pred njih i da im objasni šta je zakon, i kako zakon treba da se poštuje, znači imaju taman toliko hrabrosti da dođu pred REM i da traže da se zatvori televizija "Pink", i da traže javno na konferencijama za štampu da se pogase pojedini dnevni listovi.Tragično je da lider opozicione političke opcije izađe na konferenciju za štampu i da predstavnicima televizije sa nacionalnom frekvencijom kaže da onog trenutka kada dođemo na vlast mi ćemo vas ugasiti. To su ljudi koji se danas zalažu za slobodu medija u Srbiji.Za razliku od njih, kažem, razgovaraćemo o tome kada dođe izveštaj Evropske komisije, važan segment, posvetićemo mu posebnu pažnju, ali za razliku od njih Srbija je danas zemlja u kojoj se poštuje i sloboda mišljenja i sloboda govora i sloboda izražavanja.U prilog tome, da ne bih prepričavao i govorio, govori između ostalog i izlaganje kolege Marijana Rističevića. Kolega Rističeviću, drago mi je da ste među nama, želim vam dobro zdravlje, želim vam dobro zdravlje, i ja tu ne bih imao šta da dodam, već samo da napravim paralelu sa svim onim što je on govorio.Dakle, samo iz tog razloga ovaj amandman je za nas neprihvatljiv, ali se slažemo da treba razgovarati o pravcu na koji način nacionalne manjine treba da budu zastupljene na javnom servisu i na koji način predstavnici parlamentarnih stranaka, bez obzira što su nacionalne manjine i bez obzira koliko imaju poslanika moraju i trebaju da budu zastupljene, takođe, na javnom servisu. Zahvaljujem.

rasprave o ovom amandmanu. Imajući u vidu vreme koje je preostalo i očekivanja, biće negde oko 17 sati.Nastavljamo dalje.Gospodine Imamoviću, vi ste se javili za repliku.

govora i obrazlaganja razloga za neslaganje sa amandmanom bilo još nekih dosta dodatnih tema.Dakle, ne polazimo od toga da je prisustvo u medijima nužno merilo da li je taj medij obavljao kvalitetno zadatak ili ne. Ja sam vam upravo izneo podatak. Vi ste rekli da je strašno to što je gospodin Dačić za godinu dana bio 150 puta pomenut u negativnom kontekstu u medijima, ja sam izneo podatak gde je SDA Sandžaka za 15 dana na tom medijskom javnom servisu spomenuta 217 puta u negativnom kontekstu, i to usred izborne kampanje. Pa, to je za nas i te kako jak argument da mi ne podržimo ovakvu uređivačku politiku javnog servisa u ovom parlamentu.Takođe sam vam rekao da taj javni servis krši zakone koje mi ovde donosimo. Krši Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o slobodi i pravima nacionalnih manjina, Evropsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima, koju smo mi ovde ratifikovali. Dakle, ukoliko takav javni servis zaslužuje podršku u ovom domu, ja onda zaista ne razumem politiku koja želi da pomaže javnom servisu koji krši zakon.Ovde je rečeno takođe da mi ovim amandmanom dovodimo u pitanje opstanak javnog servisa. Dakle, ovaj amandman je upravo vraćanje na obećanje dato građanima iz 2012. godine da će pretplata na RTS i javni medijski servis biti ukinuta. **Ivica Dačić** Gospodine Imamoviću, dva minuta je isteklo.Reč

i to više od 150 negativnih, ali nije to tema, to je već vezano za dnevne listove. Rekao sam već da se ne bavimo uređivačkom politikom i da nijednog trenutka ni gospodin Dačić niti bilo ko iz SPS, pa ni kolega Zagrađanin koji je prolazio kroz jednu tiradu, dakle, niko iz SPS nikada nije podneo krivičnu prijavu ni protiv jednog medija. To je naša praksa. Dakle, mi dozvoljavamo, svako treba da radi svoj posao. Kako i na koji način je radio svoj posao, to neka odluče građani.Nije suština u tome da se mi kao parlament bavimo uređivačkom politikom javnog servisa. Ja to ponavljam. Dakle, ne želimo mi da se bavimo uređivačkom politikom javnog servisa, niti je to naš posao. Zna se ko se bavi uređivačkom politikom javnog servisa. Na nama je da kroz ovakve zakone obezbedimo nezavisnost u funkcionisanju javnog servisa i da javni servis može nesmetano da funkcioniše. Ali, takođe, na nama je da ukažemo na ono o čemu je govorio kolega Stojmirović, kada je reč o menadžmentu, da menadžment i da programski odbor, koji se konkretno bavi programom, upravo usmeri pažnju na ono o čemu ste vi govorili.Kolega Imamoviću, mogao bih ja

Ne žalimo se jer smatramo da nije samo prisustvo u medijima jedino merodavno da bi dobili nečije poverenje. Jeste važno, ali nije jedino merodavno. Najvažniji je razgovor sa građanima i najvažnije je da vam građani veruju. Gospodine Milićeviću, zahvaljujem, dva minuta je prošlo.Narodna poslanica Stanislava Janošević. Hvala predsedniče na prilici da se obratim.Javljam se po osnovu prethodno iznetog amandmana, sa kojim se ne slažem, ne zato što nisam razumela šta je predlagač amandmana u jednom delu pokušao da pročita ili zato što sam pročitala mišljenje Vlade o tom amandmanu, već isključivo zbog subjektivnog stava koji se odnosi i pokušava na neki način da zameni teze. O čemu se radi?Mi danas imamo mogućnost da pratimo da pratimo više od stotinu kanala i možete posvetiti nekoj emisiji, programu minut, pet, 24 minuta, sat vremena. Zašto baš 24 minuta svog vremena ćete posvetiti nekoj emisiji? Zato što postoje danas izvesni komičari, voditelji koji vode emisiju i daju sebi za pravo da komentarišu narodne poslanike, pa tako i našeg kolegu Jovanovića iz PUPS-a za kog kaže da je on jedan od sedih deda na Kališu koji igraju šah, pa jednako tako kaže da je pripadnik onih koji su pipači hleba, pa zatim za kolegu kaže da je on jedan od onih koji zatvaraju prozor u autobusu. Da li je to objektivnost i demokratičnost izveštavanja za koje se vi zalažete? Da li je moguće da taj komičar, njegov nalogodavac ili televizija zastupa stav da su danas penzioneri pipači hlebova? I šta to uopšte znači? Da li može neko da mi objasni šta to uopšte znači i kakva je to objektivnost? Mi se za to ne zalažemo.Mi smo ponosni na građane Srbije koji su omogućili reformu, finansijsku reformu Srbije. Taj gospodin komičar je tim potezom uvredio milion i 717 hiljada građana Republike Srbije, među kojima su, naravno, i Albanci, i Mađari, i Srbi, i Romi, svi penzioneri. svi penzioneri. To nije jedina stvar koju u svoja „24 minuta“ skromna je u stanju da uradi.Našeg kolegu Tasovca nazvao je rakunom odžačarem, a potom i pokislim mišem. Da li slušate te sintakse i te epitete koji su upućeni narodnim poslanicima? Zašto? Samo zato što je u jutarnjem programu govorio o dehumanizaciji predsednika Republike, a nakon toga se obratio i premijerki sa pitanjem koja, naravno, nije bila u njegovom studiju i rekao ovako – da li premijerka želite da vam naseckamo još malo dehumanizacije i da li volite krvavo? Dok to pitanje postavlja u pozadini ide tekst sa naslovnim stranama, isečcima iz novina koji su instruisani od strane njihovog Dragana, gde je na najgori mogući način satanizovan, dehumanizovan predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.Da li je to objektivnost za koju se vi zalažete? Pa, mi apsolutno ne. I žao mi je što neki na taj način misle da dobro rade svoj posao. Možda se samo nadaju da će od svog Dragana dobiti stan, jer im je parola za koju se zalažu – što više nekretnina, to bolje, jer ni jedna nije na odmet. Hvala vam.

zato što zbog rukovodstva RTS-a ja im ne bih dao ni taj dinar.Dakle, po pitanju Bujoševića, Nenada Lj. Stefanovića, supruge Borka Stefanovića koja je tamo zaposlena, ja im ne bih dao ni taj dinar. Objasniću i zašto.Mislim da je RTS nezavisan od vlasti, sadašnje vlasti, ali od bivše svakako nije. I sada zamislite kada Borko Stefanović podigne dreku i kada podigne buku protiv RTS-a koji je navodno pristrastan u našu korist. Pa ne radi moja supruga u RTS-u, već njegova. Donedavno je i supruga Jeremića, koja je sama napustila RTS, dugo godina uređivala „Dnevnik“, najvažniju informativnu emisiju.Dame i gospodo narodni poslanici, treba razmisliti gde RTS sam može da napravi pare. Prvo, ja sam govorio o marketingu koji kradu lažne prekogranične televizije. Kao što ste videli, RTS se nikada nije bunio zbog toga, pa ako ovaj tajkunski mediji, lažni, prekogranični, suprotno Zakonu, 27, o oglašavanju, ukradu 50 miliona evra, najmanje petina tog marketinga bi otpala na RTS.Broj RTS.Broj 2. Svakako vi koji gledate fudbal i košarku primetili ste da najvažnije sportske događaje ne prenosi RTS. Ja ovde na moje pitanje imam negde odgovor da je navodno to skupo da RTS kupi sportska prava.Po Zakonu o elektronskim medijima, te najvažnije događaje koje treba da utvrdi REM, koji to ne čini svake godine, mogu da prenose samo mediji koji pokrivaju celo tržište Republike Srbije, a to svakako nisu lažni prekogranični kanali tipa „Nova S“, N1 i tako dalje, koji prenose koji prenose neovlašćeno, suprotno zakonu, najvažniji događaj, tako sa jedne strane stiču pretplatnike, a sa druge strane najskuplji komercijalni program marketinški je onaj koji se emituje pre utakmice i na poluvremenu.Recimo, za vreme jedne utakmice, ukoliko emituju 10 minuta na poluvremenu, RTS ima 600 sekundi, po njihovom cenovniku zaradili bi negde oko 60 hiljada evra. Zamislite da takvih događaja u košarci, odbojci, fudbalu, ima sigurno u toku godine 50, znači da na takav način RTS propusti priliku da zaradi tri miliona evra. Sportske programe, oni su čak kupovali i kažu skupo im je, ali su kupovali od „Dajrekt medije“.Ja ovde na moje pitanje imam odgovor Bujoševića, za koga kažem da mu ne bih dao ni dinar, ali montažerima, kamermanima, zaposlenima u RTS-u bih svakako dao ako treba i hiljadu, ali Bujoševiću ne bih dao ni dinar, jer on ima raznorazne tajne i druge ugovore, ja imam jedan ovde, da je imao ugovor sa „Dajrekt medijom“ oko košarkaških utakmica, ženskih i muških, evropskog prvenstva i tako dalje. I na kraju on meni kaže, pošto ja tražim informacije: „Prava su kupljena novcem iz komercijalnih prihoda“.Pazi, prvo kaže da nije imao da kupi, ali je imao para da skuplje prekupi, onda ima komercijalne prihode, kaže: „Ugovorom o sticanju prava prenosa, ugovorene strane su se saglasile da uslovi, podaci, informacije u vezi sa realizacijom ugovora predstavljaju poslovnu tajnu, te da isti neće biti saopštavani trećim licima, osim u slučaju zahteva nadležnih državnih organa“.Na pitanje narodnog poslanika, Javni servis kaže da neće da da informacije kakav je to ugovor imao sa „Dajrekt medijom“ u vreme kada ih je vodio onaj kome je, sud je zabranio nama da spominjemo ime, odnosno medijima pa neću ni ja da mu spominjem ime.Dakle, RTS je mogao na sportskim pravima da zaradi određeni novac, mogao je da traži da REM preispita svoju ulogu i da od onog marketinškog kolača koji se protivzakonito oduzima domaćim medijima, zaradi najmanje 20% od onog što ta medijska mafija ukrade.Treća stvar, ako ste primetili, najvažnije serije i emisije RTS prenose, preuzimaju lažne prekogranične televizije, a da pri tome RTS koji zagreje sve te serije se uopšte ne buni što gotov njihov proizvod se emituje i preuzima na takvim televizijama.Dakle, RTS je imao rezerve, unutrašnje rezerve da sam zaradi taj novac, ali RTS je to odbio zato što verovatno postoje tajni ili polutajni između tajkunske medijske mafije i rukovodstva RTS. Zato kažem da rukovodstvu RTS ne bih dao ni dinar, ali ću glasati za zakonsko rešenje, zato što se to tiče kamermana, montažera, zaposlenih novinara, izveštača itd. S toga treba glasati, jer nije njihova krivica što je „Žuti Bujke“ prepustio novac tajkunskoj mafiji. Hvala. Aleksandar Martinović.Samo pitanje, gospodine Martinoviću, hoćete govoriti, trošiti vreme grupe ili ovlašćenog predstavnika? govoriću kao predsednik poslaničke grupe.Zahvaljujem se gospodine Dačiću.Dame i gospodo narodni poslanici, u ovoj raspravi u pojedinostima želim da se nadovežem na diskusije mojih kolega iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, pre svega mojih uvaženih mlađih kolega koji su zaista sjajno govorili o ovoj temi danas i kada smo imali načelnu raspravu.Kada već govorimo o medijima i o medijskoj kampanji koja se vodi protiv Aleksandra Vučića, pre svega, ali i protiv Republike Srbije, protiv srpskog naroda u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, želim da kažem da je u toku u stvari medijska kampanja protiv gradske vlasti u Beogradu i da smo svedoci neke vrste artiljerijske pripreme za beogradske izbore, koji će biti održani početkom 2022. godine.Zašto to kažem? Kao što je vama, cenjeni narodni poslanici, a i vama građani Srbije, verovatno poznato, pre nekoliko dana oglasio se jedan, navodno, slobodoumni hrvatski novinar, Boris Dežulović, koji je dao intervju za opet jedan Đilasov štampani medij, pošto je sud zabranio da mu spominjemo ime, evo ja neću reći o kom listu je reč, ali u svakom slučaju reč je o jednom nedeljniku koji je apsolutno pod kontrolom Dragana Đilasa.Tu gospodin Boris Dežulović, navodno slobodoumni hrvatski novinar, demokratski orijentisan isto kao i Dragan Đilas, građanski orijentisan isto kao i Dragan Đilas, evropski orijentisan isto kao i Dragan Đilas, kaže za našu prestonicu sledeće: „Beograd jednostavno više nije grad. To je malo veća kasaba, Dubai za siromašne ili Jagodina za bogate. Riječ je o tome da je u Beogradu sistematski poništena svaka pojedinačna ideja grada i to ne samo onim čudovišnim, lažnim baronom Stefanom Minhauzenom“, tu u stvari misli na Stefana Nemanju, pa kaže: „ na topovskom đuletu pred željezničkim kolodvorom, buđavim i ofrlje provincijskim „Beogradom na vodi“, te ostalom pseudourbanističkom, plastičnom bižuterijom, koja Beograd čini velegradom tačno onoliko koliko je Jagodinu velegradom učinila ona Palmina žirafa“. Ovo je samo deo iz njegovog intervjua za ovaj Đilasov medij.Dakle, potpuno je jasno da se ovaj tobože slobodoumnih hrvatski novinar uključio već sada u kampanju za beogradske izbore 2022. godine i to naravno na strani svog kolege i svog prijatelj, možda i poslovnog saradnika Dragana Đilasa.Zašto spominjem Dežulovića? Zato što je Dežulović, dame i gospodo narodni poslanici, iako se predstavljao da je slobodouman, da je za mir na prostorima bivše Jugoslavije, da je protiv politike Franje Tuđmana iz 90-ih godina, gospodin Boris Dežulović je, kao što vam je verovatno poznato bio jedan od osnivača čuvenih splitskih novina Feral Tribjun.Taj Feral Tribjun je 1999. godine u jeku NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a Boris Dežulović je u to vreme, ako se ne varam, bio glavni urednik Ferala Tribjuna, na naslovnoj strani navodno podsmešljivo u odnosu na NATO pakt objavio fotografiju američkog bombardera koji bombarduje Srbiju i Crnu Goru sa naslovom „Dolje američke bombe“. Na prvi pogled izgleda da se Boris Dežulović protivio NATO bombardovanju, ali kada pročitate tekst koji se krije iza ove naslovne stranice onda u stvari vidite da je Boris Dežulović te 1999. godine ovakvom naslovnom stranicom Feral Tribjuna na kome se vidi američki, ja mislim da je ovo F16, i na kome piše „Dolje američke bombe“ u stvari svesrdno podržao bombardovanje Srbije i Crne Gore, pa između ostalog i ove naše, kako on kaže, kasabe ili Dubajia za siromašne, grada Beograda.Još jednu stvar želim da kažem, to ovi stariji poput Marka Atlagića i mene znaju, ali da kažem za ove mlađe narodne poslanike, te 1999. godine, kada se desilo, odnosno kada je NATO počeo da bombarduje Saveznu Republiku Jugoslaviju odmah na početku bombardovanja desila se jedna neverovatna stvar, iz ove perspektive sada neverovatno, ali ja ću vam reći kako je to zaista bilo pošto sam bio svedok tog vremena i sećam se dobro ko je davao kakve izjave i ko je podržavao, a ko se protivio bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije, na početku NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju tadašnji hrvatski ministar spoljnih poslova Mate Granić je podržao svesrdno NATO, kako su oni tada govorili, humanitarnu vazdušnu intervenciju u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Možda se i vi sećate toga i sećate se sigurno, gospodine Dačiću.Onda se desila neverovatna stvar. stvar. Mate Granić podržava NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Boris Dežulović preko Feral Tribjuna sa ovim navodno podsmešljivim naslovom „Dolje američke bombe“, takođe podržava NATO agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju i ona se oglašava tadašnji predsednik Hrvatske, već uveliko bolesni, te iste godine će i da umre, Franjo Tuđman, poziva na audijenciju tadašnjeg ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Zagrebu, gospodina Veljka Kneževića i kaže mu, pazite Franjo Tuđman, kaže, ambasadoru Savezne Republike Jugoslavije u Zagrebu da je zvaničan stav Hrvatske da Hrvatska ne podržava NATO intervenciju u Saveznoj Republici Jugoslavije.Dakle, Franjo Tuđman, taj Franjo Tuđman o kome svi znamo šta je radio Srbima u Hrvatskoj, ali i Srbima u BiH pošto je hrvatska vojska konstantno bila prisutna u BiH od 1991. odnosno 1992. godine do 1995. godine, taj i takav Franjo Tuđman ne podržava NATO intervenciju u Saveznoj Republici Jugoslaviji i NATO bombardovanje, ali zato tu intervenciju i to bombardovanje svesrdno podržava, pored naravno Mate Granića, i ovaj slobodoumni, građanski, mirotvorački, evropsko orjentisani, slobodoumni hrvatski novinar Boris Dežulović.Zašto ovo sve govorim? Zato što kada se pojavio intervju Borisa Dežulovića, gde je najgorim mogućim rečima opisao našu prestonicu, odmah se javio veliki broj, na stotine, možda i na hiljade mrzitelja Aleksandra Vučića, mrzitelja SNS, mrzitelja sopstvenog naroda, autošovinista, koji se raduju svakoj antisrpskoj izjavi koja dođe da li iz Srbije ili iz belog sveta. Njih želim da podsetim, njih koji su takođe preživeli NATO bombardovanje 1999. godine, da kada hvala Borisa Dežulovića, misleći da time nanose štetu Aleksandru Vučiću, misleći da time dobijaju dodatne argumente za sve ono što je Aleksandar Vučić i za sve ono što je SNS uradila za grad Beograd, od Projekta „Beograd na vodi“, krečenja fasada, izgradnje novih fabrika, dovođenja investitora, otvaranja novih radnih mesta itd, njih želim da podsetim da pre nego što podrže Borisa Dežulovića i razne Borise Dežuloviće koji će se, dame i gospodo narodni poslanici, do beogradskih izbora javljati gotovo svakodnevno naravno na strani Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića, Boška Obradovića i njima sličnih, samo želim da ih podsetim dok su oni i njihova deca i članovi njihovih porodica bili izloženi pogibljenoj opasnosti te 1999. godine, dok su se sakrivali po beogradskim podrumima da bi sačuvali živu glavu od NATO bombardera, Boris Dežulović je pozivao iz svog slobodoumnog, demokratskog, evropskog Splita i preko svog Feral Tribjun „Dolje američke bombe“, dolje na glavu Beograđana, dolje na glavu srpskog naroda, dolje na Srbiju i dolje na Crnu Goru.Razmislite vi koji mrzite Aleksandra Vučića pre nego što preko Tvitera ili na neki drugi način budete podržavali razne Dežuloviće i njima slične šta mislite da li biste ga tako svesrdno podržavali da je neko iz vaše porodice ne daj Bože izgubio život, kao što se to dešavalo, nažalost, preko tri hiljade žrtva je NATO bombardovanja, da je neko iz vaše porodice, neko od vaših najmilijih izgubio život u NATO bombardovanju 1999. godine.Zato vam kažem, narodni poslanici, pre svega vi moje uvažene kolege iz Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, budite spremni za jednu kampanju za beogradske izbore gde će pokušati da lome kičmu Srbije, da lome kičmu predsednika Republike, Vladi Republike i svih nas zajedno jer će pokušati preko beogradskih izbora, parlamentarne izbore ne mogu da dobiju, predsedničke izbore ne mogu da dobiju da kandiduju ne znam ni ja kakvog Majića, Dragana Bjelogrlića ili pitaj Boga koga, ali će pokušati na beogradskim izborima da slome kičmu svemu onome što je napredno i svemu onome što je Aleksandar Vučić i mi koji ga podržavamo dobro uradio i za grad Beograd i za državu Srbiju i za srpski narod i u Hrvatskoj i u BiH i u Crnoj Gori i svuda gde Srbi žive.Dakle, skrećem vam pažnju, nema uljuljkivanja, nema uspavljivanja, nema – lako ćemo, računajte da je kampanja za beogradske izbore počela i kao što vidite ovo što je uradio Boris Dežulović je samo priprema za ono što nas čeka. Očekujte svakoga dana i svakoga meseca neke nove Dežuloviće koji će da se smeju svemu onome dobrom i naprednom što smo uradili u Beogradu i u Srbiji, a vi koji podržavate te iste Dežuloviće stavite malo prst na čelo pa razmisliste da li mislite dobro ne Aleksandru Vučiću i SNS, nego pre svega sebi i svojoj deci.

Zahvaljujem, gospodine Martinoviću.Zahvaljujem mu i zato što je pokrenuo ovu temu, zato što ja o tome često pričam i govorim da mislim da na na jedan frontalni napad koji će sigurno uslediti 2022. godine treba mi odgovorimo na takav način da ujedinjena Srbija ne može da se pobedi, a to podrazumeva i jedinstvo svih nas koji se nalazimo u vladajućoj koaliciji, bez obzira kojim poslaničkim grupama pripadamo.Zahvaljujem još jednog gospodine Martinoviću.Idemo dalje sa listom poslanika.Ne

pred nama je diskusija o amandmanu koji je podnesen na član 2. vezano za Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.Kao čovek koji se bavi naukom uvek kada iznosim određene stavove trudim da to potkrepim argumentima. Ovde je konkretno rečeno da je predlog da se reči „255 dinara“ izmeni u „jedan dinar“, odnosno da ovim činom žele da ugroze poslovanje i rad javnog servisa, koji je zapravo javni servis svih građana Srbije.Njihovo obrazloženje koje je dato ovim amandmanom mogu smatrati paušalnim i subjektivnim, nije potkrepljeno nikakvim posebnim argumentima i činjenicama, a i ono što je interesantno, ne samo ovde, već i kod ove krnje vanparlamentarne opozicije kada kritikuje rad RTS-a, odnosno javnih servisa, da se uvek vežu za i zašto njih nema u onoj meri u kojoj su oni navikli da budu u tim servisima.Znate kako, prošlo je vreme kada su Dragan Đilas i njegovi saradnici bili glavni odgovorni urednici tih javnih servisa, kada su oni odlučivali ko će moći da gostuje u njima, koje su emisije adekvatne da se emituju, a koje ne.Ovaj Predlog zakona zapravo omogućava da se podigne stepen nezavisnosti javnih medija, jer zapravo se ovde pokazuje da građani Srbije su ti koji direktno finansiraju rad javnih medija, odnosno RTS-a i RTV, a nije a nije zapravo Republika Srbija koja bi izdvajala sredstva iz budžeta.Ono što još hoću da kažem nije RTS samo politička emisija, RTS ima mnogo širi spektar sadržaja koji se nude i obrazovni i kulturni i sportski sadržaj, posebno emisiju, odnosno veliki broj dopisništva koji funkcionišu po Srbiji zahvaljujući kojima i čijim radom mi možemo da znamo šta se u svakom kutku naše zemlje dešava i da zapravo i sami upoznamo lepote naše Republike Srbije, za koju nisam siguran, i dobar deo građana, svesni šta je to što posedujemo, pa se često odlučujemo da letujemo van Srbije, a ne da ostajemo u Srbiji.Meni je posebno drago zato što RTS sada pored kanala jedan, dva i tri ima i posebne kanale vezane za nauku, vezane za kulturu, za druge segmente, rade svoje naučne emisije, pa nije Diskaveri jedini taj koji može ekskluzivno da se bavi naučnim emisijama i da sad svi moraju da kupuju njihove emisije i da se one puštaju. Imamo mi talentovane mlade ljude, mlade naučnike, mlade petničare, koji upravo preko RTS-a mogu te svoje ideje o promociji nauke i kroz takve emisije da pruže, a upravo ovakav način dobijanja sredstava i osiguravanje rada tih servisa omogućiće da mi pored lepota naše Srbije upoznamo i lepote naših građana i mladih ljudi koji imaju divne umove i koji nas na najbolji način predstavljaju svuda u svetu.Ja, kao i kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu nećemo podržati ovaj amandman, smo apsolutno uz stanovište sa onim što je i Vlada Republike Srbije rekla da prihvatanje ovog amandmana ugrožava rad ovog javnog servisa, a apsolutno nisam za to da se njihov rad ugrozi, već kao što su prethodne kolege rekle da se stimulišu radnici RTS-a, da budu što kreativniji i da sadržaj koji će plasirati putem RTS-a bude još bolji, a poruka Đilasovoj krnjoj opoziciji, pa ljudi kreirajte program, budite na terenu, budite sa građanima, radite kao Aleksandar Vučić, imajte rezultate kao Aleksandar Vučić, doći ćete i vi na medijsku scenu nije nikakav problem, nemojte samo da kritikujete i nemojte samo da se politika svodi na to da mi sklonimo Vučića pa ćemo sve lako. Pa, vidimo kako ćete lako. Formirate nekakvu ujedinjenu opoziciju, niste stigli ni da je registrujete kako treba, već ste počeli da se razjedinjavate, već ste je upropastili, i čisto me interesuje, jedva čekam da vidim reakcije Dragana Đilasa, glavnog urednika njegovih medija, kako će reagovati na gostovanje Mike Aleksića, Jeremićevog pulena večeras u emisiji na RTS, jer očigledno da ukoliko ne dobiju saglasnost svog glavnog urednika da će trpeti posledice. Hvala. Zahvaljujem.Samo da još jednom podsetim koliko ima vremena do kraja,

kao čovek pre svega ne mogu da podržim vaš amandman iz prostog razloga zato što vi iako imate puno pravo da pišete ovaj amandamn se pozivate na objektivnost javnog servisa, niste bili objektivni kada ste taj argument objektivnosti uzeli, kao razlog zašto tražite da se smanji na jedan dinar taksa koju treba građani da plaćaju.Poređenja radi, daću samo jedan mali parametar ovoj vrsti priče. U BiH, na na koju se takođe referišete se plaća svim javnim servisima taksa još od 2013. godine, 7,5 KM. To je otprilike oko 400 dinara. Znači, sa ovim uvećanjem na 299 dinara

RTVRS.Prema tome, to je samo jedan od argumenata koji bi u ovom slučaju trebalo uvažiti, a smeštajući ovu diskusiju isključivo u politički fokus, u fokus informativne delatnosti javnog servisa, mi nismo sigurni objektivni kada govorimo o tome, jer znamo šta RTS predstavlja i koliko je važan kao simbol našeg društva i koliko je važan i u regionu, koliko se taj isti RTS gleda i u Banjaluci, ali i u Sarajevu, Mostaru, besplatno na ovim različitim kablovskim operaterima itd. i doprinosi povezivanju i poverenju i različitim aspektima i vrednostima koje ima svaki narod koji živi na ovim prostorima. To bi trebalo znati, a ne samo iz neke usko stranačko čaršijske Sarajevsko političke potrebe komentarisati i napadati RTS zato što je RTS simbol ne samo države Srbije, već jednog ozbiljnog i profesionalnog načina rada gde ogroman broj ljudi profesionalaca radi.Ja ću samo kao jednu malu digresiju navesti primer kako niste u pravu.

banjalučki, beogradski, naš Nikola Pejaković. Ne znam da li ste gledali poslednju seriju u nedelju. Pošto imate opciju i mogućnost da premotate kanal, toplo bih vam savetovao da pogledate scenu pa ću sada opisati kako Goran Sultanović, koji igra ulogu

Meša, koji je Musliman ili bošnjak, kako se izjašnjavaju Muslimani u BiH i čuvao je njegovu kuću u kojoj stanuje u podrumu i održava i čekaju Mešu da dođe negde sa zapada u svoju kuću, koju su sačuvali. U podrumu te kuće pod kirijom je Kosta Govoruša, glumac je Jovo Maksić, dečak koji je iz Knina traktorom dovezao svoju porodicu ili samo sestru, pošto su mu otac i majka stradali na petrovačkoj cesti.Šta je završna scena u seriji, u nedelju, za koju je naš Nikola Pejaković napisao scenario? Meša dolazi u Banjaluku i Kosta Govoruša je, okrečio mu kuću i dočekuju ga i on mu kaže da pređe na sprat, ne da živi u podrumu. Međutim, Meša je došao u svoju Banjaluku i nažalost je preminuo u tih par dana i njemu na postelju dolazi Dida (Goran Sultanović) i čita njegovo pismo, poslednje pismo koje je napisao. U tom pismu Meša (glumac Bora Nenić)

to je njegova kuća, ja njemu hoću da ostavim, zato što je on doživeo, smo krivi ti i ja, jer nismo znali da vodimo nekadašnju zajedničku državu. Toliko. Hvala.

govornik zaključio da sam ja govorio po nekom, kako je rekao, sarajevskom, nisam siguran da sam shvatio, ali ja sam se ovde u svom obrazloženju amandmana pozvao na kršenje zakona Republike Srbije od strane RTS-a i od strane programskog odbora RTS-a i da ukoliko taj programski odbor krši zakone Srbije, ne znam kako ste našli motivaciju, gde ste videli motivaciju koju ste povezali sa Sarajevom ili je možda vaša želja bila samo da govorite o Sarajevu.Dakle, amandman, citiraću vam još jednu vrlo interesantnu izjavu: „Televizijska pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije biće ukinuta, jer ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane i bavio se marketinškim trikovima. To je naša obaveza i od nje nećemo odustati.“ Rekao je predsednik vaše vaše stranke, Aleksandar Vučić, a preneo upravo RTS 23. maja 2013. godine.Dakle, ne vidim razlog zbog čega vi ovde nas optužujete da mi ugrožavamo RTS, kad je ovo što je najavio vaš predsednik stranke, i RTS ne živi samo od pretplate, da se razumemo, živi od dotacija iz budžeta, siguran sam da će ih biti i ove godine, RTS takođe i naplaćuje i pretplatu preko kablovskih operatera.Dakle, ovde niko ne ugrožava postojanje RTS-a, ali jednostavno hoćemo da RTS navedemo da u jednoj fer i demokratskoj medijskoj utakmici se bori za naklonost gledalaca i za veću pretplatu. Onda kada RTS bude odrađivao svoj zadatak javnog medijskog servisa, siguran sam da će mu onda građani sa punim poverenjem

**Aleksandar Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, nisam najbolje shvatio prethodnog kolegu koji je govorio, a kako je to Aleksandar Vučić uništio RTS? Pominjete njegovu izjavu iz 2013. godine da mu je namera da, navodno, kako vi kažete, što ja mislim da apsolutno nije tačno, ukidanjem pretplate za RTS uništi tu medijsku kuću. Pa, jel uništen RTS? Koliko ja znam – nije.Šta je to na kraju krajeva uništio Aleksandar Vučić? Nije uništio apsolutno ništa. Vi ga optužujete da hoće da uništi RTS isto kao što ga neki drugi optužuju da, evo, samo što nije izdao Kosovo i Metohiju, pa, samo što nije izdao Srbe u Republici Srpskoj, pa, samo što nije izdao Srbe u Crnoj Gori.Ja sad postavljam jedno, ne vama, jedno retoričko pitanje, a šta je to uništeno za vreme vladavine Aleksandra Vučića? Koji je to deo teritorije Republike Srbije ili srpskih zemalja izgubio Aleksandar Vučić? Šta je to loše uradio za Srbiju Aleksandar Vučić, sem što je Srbiju preporodio i u političkom, i u ekonomskom, i u finansijskom, i u naučno-tehnološkom, i u kulturnom smislu? Kako može biti uništitelj neko ko svakoga dana, čak i u vreme pandemije, ali bukvalno svakoga dana otvara nove fabrike, otvara nova radna mesta i dovodi investitore, kako domaće, tako i strane? Samo dana i juče, znači bukvalno za 48 sati otvorene su dve praktično nadomak Beograda dve nove fabrike, upravo zahvaljujući Aleksandru Vučiću. Jedna je u Inđiji, a druga je u Sremskoj Mitrovici. O svim drugim fabrikama, o stotinama drugih fabrika, o stotinama hiljada radnih mesta nema potrebe ni da govorim zato što to narodni poslanici i građani Srbije veoma dobro znaju.Hoću da kažem da pokušaj svih oni koji se protive politici Aleksandra Vučića da ga predstave kao neko strašilo koje hoće nešto da uništi, da upropasti, da proda, da izda, itd, jednostavno padaju u vodu pred činjenicom da je Aleksandar Vučić sve suprotno od onoga što mu vi stavljate na teret. nije ništa izdao, omogućio je građanima Srbije jedan bolji život. Naravno, svi smo mi svesni da građani Srbije i dalje teško žive, ali je uložio ogroman napor da Srbiju izvuče iz kaljuge i blata u kojoj se ona nalazila i 2012, pa i te 2013. godine o kojoj je prethodni govornik maločas spominjao.Sve ovo čemu svedočimo i danas u ovoj raspravi u pojedinostima, opet nije ništa drugo nego priprema za ono što treba da se desi 2022. godine. Dakle, mudri ljudi na vreme osluškuju Jasno je da sve ovo što se danas govori i u Narodnoj skupštini i sve ovo što se emituje ili piše po Đilasovim i Šolakovim medijima je u stvari jedna velika artiljerijska, medijsko politička priprema za ono što treba da nam se desi 2022. godine, odnosno ono što priželjkuju da se Srbiji desi te 2022. godine. To je da se na vlast vrate isti oni koji su Srbiju i doveli u to blato i u tu kaljugu u kojoj se ona nalazila do 2012. godine.Zbog toga će poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu svom snagom da se bori protiv onih koji bi hteli da vrate točak istorije unazad, da u Srbiji sve bude uništeno, da nema novih radnih mesta, da više nema života, da niko ne može da radi sem Dragana Đilasa i njegovih poslovnih partnera. Takva Srbija je prošlost.Mi se zalažemo za jednu novu, lepšu, srećniju, napredniju Srbiju i uveren sam da oni koji bi hteli da tu Srbiju zaustave 2022. godine apsolutno u tome neće uspeti bez obzira da li su ovde u Srbiji ili nam dolaze iz demokratskog i evropskog Splita, kao ovaj maločas spominjani Boris Dežulović ili iz bilo koje druge evropske ili svetske destinacije. Jednostavno, građani Srbije takvu politiku više ne prihvataju. Hvala vam

Ja nisam spomenuo, niti sam optužio u svom govoru. Ne znam kako ste to čuli i da li ste mogli da čujete, ali ja sam siguran da niste Aleksandra Vučića da je uništio RTS u ovom slučaju. Možemo da vratimo steno beleške i da vidimo šta sam tačno rekao kada je u pitanju Aleksandar Vučić. Citirao sam njegovu izjavu koju je preneo upravo RTS i citirao sam je od reči do reči i koja se tiče ukidanja TV pretplate na RTS.Prema tome, s obzirom da je nama spočitano da želimo da uništimo RTS, da želimo da ugasimo RTS isto toliko može da se kaže da je to uništenje i najava koju je dao predsednik s obzirom da smo mi dali amandman kojim se vraćamo na obećanje koje je dato građanima 2012. godine, podsećano na njega 23. maja 2013. godine. Dakle, ovde se radi o citatu predsednika vaše stranke. To da li ste vi mogli da čujete da smo mi optužili Aleksandra Vučića za uništavate, to ste mogli da čujete samo možda u podsvesti.Rekao sam da RTS ovakav kakav jeste danas ne zaslužuje podršku Narodne skupštine da se poveća pretplata na teret građana s obzirom da RTS ne odigrava svoju ulogu javnog medijskog servisa na način na koji bi to trebalo da radi i na način na koji to predviđaju zakoni Ustav ove države. Sada ispada da ja ovde branim Ustav i zakone ove države od vas, da ja branim zakonitost poslovanja RTS i ustavnost poslovanja RTS od vas. Ja nisam prozvao vas ja sam prozvao RTS.

Zahvaljujem se gospodine Dačiću.Vi ste gospodine Imamoviću rekli da je Aleksandar Vučić svojom izjavom iz 2013. godine o ukidanju takse za RTS u stvari hteo da uništi RTS. Želim da kažem nešto drugo. Bez obzira što se vi i ja razlikujemo u interpretacijama ove izjave, ja vas duboko cenim i poštujem, ako ništa drugo onda zbog toga što ste zajedno sa svojom partijom i zajedno sa svojim koalicionim partnerima sa kojima sedite u poslaničkoj grupi izašli na parlamentarne izbore, koji su održani 21. juna ove godine i time ste pokazali da poštujete državu u kojoj živite i da ste izlaskom na izbore dali legitimitet i tim izborima i ovom sazivu Narodne skupštine.Želim da vam kažem da nema potrebe da ovde usijavamo međunacionalnu ili međuversku atmosferu. Mislim da to ne treba ni vama ni nama. Ne treba to ni Srbima ni Bošnjacima. Ono od čega i Srbi i Bošnjaci treba da strepe, a to je da se na vlast ne daj bože vrate isti oni koji su i nas Srbe i vas Bošnjake nemilice pljačkali do 2012. godine i kojima je sve bilo malo, i 25 i 100 i 200 i 500

vas kao narodnih poslanika, niti vi treba da doživljavate poslanike SNS kao svoje političke protivnike i kao neprijatelje.Ako malo uđete u suštinu stvari videćete da svi mi u stvari imamo, neću da kažem neprijatelje, ali nekoga ko je ozbiljno ugrožavao pre svega ekonomske i finansijske interese i srpskog i bošnjačkog naroda i da svi zajedno treba da se potrudimo, između ostalog i stvaranjem jedne konstruktivne atmosfere i dijaloga u ovom parlamentu, da pošaljemo poruku građanima da je jako važno da učinimo sve što je do nas, da oni koji su bezočno pljačkali i Srbe i Bošnjake i Albance i Mađare i sve druge građane Srbije ne dobiju priliku da ponovo urade 2022. godine. Zahvaljujem gospodine Martinoviću.Ovim smo iscrpeli listu prijavljenih govornika.Ovim smo završili pretres o svim amandmanima.Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Kao što sam i malopre najavio saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika, određujem četvrtak, 17. decembar 2020. godine sa početkom u 17,00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Isto tako dozvolite mi samo da vas obavestim da sam shodno našim dogovorima koje imamo na Kolegijumu, malopre sazvao Drugu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za 26. decembar 2020. godine u subotu. Ja se izvinjavam, ali moramo da radimo kao što smo najavili da bismo stigli sve da dođe na dnevni red do 29. decembra, kada nam ističe redovno zasedanje.Znači, za sednicu 26. decembra je razmatranje izveštaja o radu nezavisnih institucija.

dodatnim, a kao što znate 22. imamo već zakazanu sednicu. Zato sam vam i najavio ovo da biste mogli da planirate.U svakom slučaju 24. 24. popodne, odnosno uveče i 25. ne radimo zbog katoličkog Božića.U 17,00 časova